Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Колеги, постъпил е проект на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включена в седмичната ни програма следната допълнителна точка: Проект на Решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание. Вносител е Цветан Цветанов. Предлагам точката да стане първа за днешното заседание. Моля, гласувайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на парламентарната група на ГЕРБ предлагаме за заместник-председател на Народното събрание Емил Маринов Христов, роден на 5 юни 1957 г. Завършил е Висше военно училище в Шумен и Военна академия – София. Работил е два мандата като председател на Общинския съвет – Стара Загора. Работил е активно и в националния Управителен съвет на Асоциацията на председателите на общините в България. Смятаме, че с натрупания опит и с неговата активност като народен представител в сегашния парламент ще може действително да бъде един достоен заместник-председател на парламента. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. Колеги, откривам разискванията. Изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

със своя заповед е разрешил изпращането и ползването на самолети и екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на полети за осигуряване на въздушен транспорт на група от военнослужещи от Военното формирование 28 000, Граф Игнатиево, по маршрут летище София – летище Граф Игнатиево – летище Батайница – Република Сърбия, – летище София и обратно на съответните дати. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомлението е постъпило на 20 ноември 2017 г., с входящ № 703-09-48 и е предоставено на Комисията по отбрана. отбрана. - На 22 ноември 2017 г. на Народното събрание е предоставена изработена и приета по съответна

Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по икономическа политика и туризъм и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами Ние от парламентарната група на „Воля“ не приветстваме и не поощряваме такова крайно пребоядисване от тъмносиньо в кървавочервено и преминаването от редиците на истинската десница, така наречена СДС, в редиците на истинската левица БСП. Ние не поощряваме и участието в групировките от миналото, за което сега всички говорим постоянно: за ревизия на сделките, за корупцията, контрабандата, за бандитизма. Все пак това си е лично решение на всеки един от нас, така че ние в това отношение не можем да имаме големи претенции към нашия колега, който е извършил това деяние. В крайна сметка това е въпрос на морал, на чест. Няма да допуснем нито един народен представител, който и да е представител на властта, публично да обижда 80% от българския народ, наричайки го „дебили“. Няма да допуснем да се принизява историята, да се принизява ролята на българския народ и държава по спасяването на българските евреи. Ние ще бъдем безкомпромисни и няма да отстъпим, докато този човек не напусне парламента, защото това е срам за парламентаризма. Всеки, който не се противопоставя на такива явления, става съучастник на тези неща. Защо сме толкова остри в тази си критика? Защото пътят от „80% български народ дебили“ до „80% български народ дебили в концлагерите“ е много кратък. И който си е позволил да нарече българския народ „дебил“, той може да каже: „Тези дебили да бъдат в концлагерите, защото развалят расата.“ Когато тръгнахме да търсим дебилите, в момента… Моля за ред в залата, колеги. Продължете, господин Марешки. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Опитвахме се да разберем кои са дебилите. В момента виждам, че този, който нарича 80% от българския народ „дебили“, седи и се прави на възпитан. Обаче виждам и други хора, които реагират по различен начин. Значи те сами се различават от този „възвишен“ човек, от този „високо морален“ човек. Така сами себе си определят в този си вид. Последно ще Ви кажа, че през последните дни станахме свидетели как определени партийни формации заставаха в защита на свои другарчета по различни поводи. И аз питам – кога ще се намерят мъже, които да застанат в защита на българския народ, който е оприличен на дебили?! Ще се намерят ли мъже в парламента, които да застанат в защита на българската история и да защитят героизма, самопожертвованието, което е направил българският народ, спасявайки българските евреи по времето на войната? Теми за размисъл, уважаеми дами и господа. Помислете си добре. Пожелавам Ви успех и ползотворна работа! Благодаря, уважаеми господин Марешки. Продължаваме с второто четене на доклада. Господин Цветанов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Продължаваме с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи. Преди да започнем гледането по същество, предлагам да бъде допуснат в залата заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов.

ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 42: „§ 42. Договорите по чл. 92, ал. 1 и 2, сключени до 31 декември 2017 г. включително, запазват действието си до прекратяването

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 43: „§ 43. (1) Договорите за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението за „Мини Марица-изток“,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С настоящия параграф, само да отворя една скоба – знаете, отсъствахме миналата седмица от заседанието и не присъствахме на дебатите по същество в първата част на този Закон, в този параграф се затвърждава тенденция, която беше заровена още в първата част – именно един процес, който ще доведе до деструктурирането на Пожарната

На практика с този параграф се продължава, от утвърдените по-рано текстове, Пожарната да става един вид част от нещо, което да Не е нормално и ние не очакваме от Министерството на вътрешните работи да се превръща в едно голямо търговско дружество и да работи срещу заплащане. По тази причина искаме този параграф да не бъде приет още повече в този текст, особено в първата алинея, ни прави впечатление, че е заложено „Летище София“. Какво имам предвид? Още вчера министърът на транспорта заяви, че процедурата за концесията на „Летище София“ ще продължи след Нова година и това летище ще се концесионира. Тук много ясно прозират намеренията това летище да бъде концесионирано – нещо, което ние сме категорично против. Една изключително държавна собственост, която носи приходи на държавата, да бъде дадена при неясни критерии. Именно с този текст се отнема възможността Министерството на вътрешните работи, тоест Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ да охранява този този стратегически обект, като най-вероятно целта е след Нова година да се сключат временни договори, докато се концесионира това летище. Именно по тази причина, господин Цветанов и уважаеми колеги, ние настояваме този параграф да не бъде приет и като цяло сме против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

подготвянето на договорни отношения с обектите, за които Вие споменахте, ще може да се освободи допълнително числен състав, който да покрие вакуума, който се създава в момента в системата. Мога да Ви кажа, че от разговорите, които са водени от ръководството на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Министерството на енергетиката, ще могат да бъдат осигурени около 70 служители, които ще могат да запълнят това, което беше като недостиг за пожарните участъци. Знаете, че първите текстове на законодателната ни промяна са свързани с възможността в малки населени места – 5000 жители, да има пожарни участъци, които да бъдат с двама пожарникари, които да могат да реагират адекватно в първите часове на възникнал пожар или бедствие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Реплики?

до известна степен Вие имате своите основания, защото политиката, която се опитва да наложи Министерството на вътрешните работи по отношение на пожарната безопасност, е именно намаляване на числения състав, за което ние категорично сме против. Понеже Вие отворихте темата за съставите в малките населени места, тъй като този текст вече е минал и е гласуван, ще се възползвам от правото си да Ви репликирам, тъй като Вие повдигнахте тази тема. Знаете, че самите служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ бяха категорично против тази промяна, защото тя застрашава живота и здравето на тези служители. Знаете техните мотиви, знаете действително как функционира отряд, който трябва да дежури и реално да се включи в акция, примерно гасене на къща. Аз лично не правя разлика дали гори къща в София, или в някое от селата в Софийско. Знаете какви са минималните изисквания, за

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! С така предложения текст, а и с допълнителното обяснение, което чухме от господин Цветанов,

приема бюджет и за Министерството на вътрешните работи, и съобразно предложения бюджет то трябва да разпредели средствата и да обезпечи сигурността, безопасността на българските граждани, да я гарантира, да изпълни задачите, които са вменени по закон. В същото време се дава възможност за допълнителни средства, с които да разполага Министерството на вътрешните работи, съобразно подписани договори, които, първо, не подлежат на контрол от Народното събрание, така както самият бюджет, приет от парламента, подлежи на контрол, и, второ, дава възможността, както чухме преди малко, за обезпечаването на средства за около 70

и то след разговори с Министерството на енергетиката. Министерството на енергетиката ли трябва да обезпечи допълнително средства за Става въпрос за договори с държавните дружества. Това е заобикаляне на нормативната уредба, от една страна. Второ, Вие приехте – от мнозинството,

в Преходните и заключителни разпоредби и в текстовете, които гласувахте при нашето отсъствие, позволявате това да е практика. Практика, в която Министерството

Тук не говорим за стопанска или търговска дейност, а говорим за дейности, които ще бъдат извършени и трябва да бъдат заплатени. Що се касае до договорите, само да Ви припомня, че точно Вие бяхте тези, които закрихте СОД-МВР, което е ясно за всеки, че това беше груба грешка, защото СОД-МВР можеше да бъде използвано както за национални обекти, така и за държавни институции и това беше дейността, която беше пълна гаранция, че ще има сигурност и ще може действително да се противодейства на посегателствата, които има върху държавното имущество. Не бих искал да влизам в полемиката – да сравняваме периодите за управление, стигайки до днешната законодателна дейност. Смятам, че всеки един от нас има възможност действително аргументирано да изложи своите мотиви. Ще се въздържам повече от коментари и реплики, защото смятам, че се търси някакъв

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Господин Цветанов, разбирам, че Вие сте свикнали с практиката да има повече средства, които да могат безконтролно да се насочват и за подслушване на българските граждани, и за начин, по който не гарантира свободата на българските граждани. Вероятно и репликата, която вземате, е насочена точно в тази посока. Тези средства ще бъдат извън контрола – и обществения, и на Народното събрание. За какво ще се използват тези средства? Вие казвате, че ще бъдат за заплати на още 70 служители и за средствата, които са необходими. Но дали тук не е заровено желанието Ви да има средства, които да бъдат използвани в работата на МВР с недобросъвестни намерения, защото, когато са безконтролни средствата, може ръководството на МВР да реши, че ще се възползва и от това? Говорейки за предишните мандати, включително и за мандата, в който Вие бяхте министър на вътрешните работи, има достатъчно наслагвания в нашето общество и такова отношение. Самият факт, че Вие го предлагате,

предложението. Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 56: „§ 56.

принципи при изпълнението на стратегията; а) създават се нова ал. 18 и ал. 19: „(18) Плановете за защита при бедствия по ал. 4, 8 и 10 се разработват по начин, осигуряващ преминаване на управлението при бедствия от общинско на областно и съответно на национално ниво. (19) Плановете за защита при бедствия по ал. 4, 8 и 10 се разработват и за постигане на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия.“; б) досегашната ал. 18 става ал. 20.

в ал. 3, т. 5 накрая се добавя „за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението“; в) създават се ал. 4 -7: „(4) Локалните системи за оповестяване по ал. 3, т. 5 може да не се изграждат в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за устройство на територията, в случаите, когато максималните възможни последици за 1. количеството и физикохимичните характеристики на наличните опасни вещества;

производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежаща инфраструктура. (5) Локалните системи за оповестяване по ал. 3, т. 5 може да не се изграждат в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „д“ от Закона за устройство на територията в случаите, когато при авария

за обществено обслужване, както и производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежаща инфраструктура. (6) Локалните системи за оповестяване по ал. 3, т. 5 осигуряват възможност за:

задействането им от съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. (7) Условията и редът за изпълнението на изискванията на ал. 6 се определят с наредбата по чл. 62, ал. 2, т. 5.“ 4.

интерес. (2) За защита на своите общи интереси и за поддържане и развитие на дейностите си доброволните формирования могат да създадат национално сдружение. (3) Националното сдружение има право да: 1. представлява своите членове пред държавните органи; 2. разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на доброволните формирования; 3. участва в подготовката и обучението на доброволците; 4. осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други държави, както и да членува в международни сдружения; 5. осъществява и други дейности, определени със закон и с учредителния акт. (4) Министерството на вътрешните работи съдейства за осъществяването на дейността на националното сдружение на доброволците, като може да му предоставя за безвъзмездно ползване помещения – държавна собственост, необходими за изпълнението на дейностите му. (5) Правата по (5) Правата по ал. 3 се упражняват, при условие че в националното сдружение членуват над половината от доброволните формирования, създадени по реда на чл. 41, ал. 1.” 6. В чл. 54: а) в ал. 1 думите „заместник министър-председател“ се заменят с „министъра на вътрешните работи или заместник-министър на вътрешните работи“; б) алинея 4 се изменя така: „(4) Комисията се подпомага административно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР. Процесуалното представителство на комисията се осъществява от юрисконсултите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.” 7. В чл. а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.“ се заменят с „глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“; б) създава се ал. 2: „(2) За маловажни нарушения лицата по ал. 1 се наказват с глоба от 100 до 200 лв. или им се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.“ 8. В чл. 94: а) в ал. 1 думите „глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв.“ се заменят с „глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“; б) в ал. 2 думите „глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.“ се заменят с „глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“; в) в ал. 5 думите „глоба от 1500 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 15 000 лв.“ се заменят с „глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“. В чл. 95: а) в ал. 1 думите „глоба в размер от 500 до 5000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.“ се заменят с „глоба в размер от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.“; б) създава се ал. 3: „(3) За маловажни нарушения лицата по ал. 1 се наказват с глоба в размер от 100 до 200 лв. или им се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.“ 10. В § 1 от Допълнителните разпоредби: точка 24 се изменя така: „24. „Реагиране“ са действията, които са предприети непосредствено преди, по време на или незабавно след бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните потребности на засегнатите хора.“; б) създава се т. 27: „27. „Управление при бедствия“ е процес на координиране на усилията на различните структури на единната спасителна система и тяхната съвместна работа за постигането на общата цел – овладяване на възникнало бедствие и защита на живота и здравето на хората, имуществото и околната среда.“ 11. В Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия

Така предложените текстове не са безспорни, но ние от „БСП за България“ ще ги подкрепим. Все пак съм длъжен да обърна внимание за конкретни текстове, които не са устойчиво законодателство, тъй като формираното мнозинство с основен стълб Политическа партия ГЕРБ, с това това предложение променя отново Закона за защита при бедствия. Първо, правят се много промени през Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР

Защо казвам „неустойчиво законодателство“? Предлага се в чл. 54, ал. 1 думите „заместник министър-председател“ да се заменят с „министър на вътрешните работи или заместник-министър на вътрешните работи“, което в някаква степен сваля нивото на компетентност по отношение на заместник-министър на вътрешните работи,

толкова ефективно е наказанието с високи глоби, колкото превантивната и разяснителната дейност. Още повече че самото предложение е във връзка с

„eCall” е спешно повикване от превозно средство към номер 112 (обн., ДВ, бр. …), направено автоматично чрез активиране на бордовите сензори на превозното средство или чрез ръчно набиране, което чрез мобилните мрежи пренася стандартизиран минимален набор от данни и осъществява звукова връзка между пътниците в превозното средство и най-подходящия обществен център за приемане на спешни повиквания.” 4. В Закона за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен заключителната разпоредба на § 3 думите „една година“ се заменят с „две години“. дами и господа народни представители!

Така предложената промяна – допълнение в Закона, регламентира и възможността за свързването със 112 и по още един път. Само че дали системата на номер 112 установява от кой абонат е постъпило повикването? Дали има възможност да се установи къде е точката на повикването, или може да бъде генерирано подаването на фалшиви сигнали? Обръщам внимание на управляващото мнозинство и на изпълнителната власт, представлявана в залата от заместник-министъра Красимир Ципов, тъй като имам информация, че специално 112 има такъв проблем. Обръщам Ви внимание при гледането на конкретните текстове, за да се обезпечи ефективната работа на Центъра за спешни повиквания 112. Благодаря Ви.

128 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 31. Параграф 45 е приет по

доклада на Комисията. ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители: „В § 33 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 2 създаденият чл. 7а се изменя така: „ Чл. 7а. Представителството на непридружени малолетни и непълнолетни лица в производство по реда на този Закон се осъществява от служители на дирекция „Социално подпомагане“. Редът се определя в правилника за прилагане на закона.“ 2. В т. 10 се правят следните изменения: „2.1.

„г“ новото съдържание на ал. 13 се изменя така: „(13). В случаите на чужденец с неустановена самоличност след индивидуална преценка на принципа на пропорционалност и съразмерност, органът по ал. 1 може да издаде спрямо него заповед за краткосрочно настаняване в обособено за тази цел звено на специален дом за временно настаняване на чужденци за възможно най-кратък срок не по-дълъг от 30 календарни дни за провеждане на действия по първоначална идентификация и установяване на самоличност. Чужденци, за които се предполага, че са малолетни и непълнолетни, се настаняват заедно с придружителите им в специални помещения. Краткосрочно настаняване не се прилага по отношение на непридружените малолетни и непълнолетни лица. Органът, издал заповедта за краткосрочно настаняване, предава лицето на представител на съответната дирекция „Социално подпомагане“, която незабавно предприема мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето. Незаконно пребиваващ чужденец не се настанява повторно краткосрочно в обособено звено на специален дом за временно настаняване на чужденци.“ 3. В т. 11 се правят следните изменения: „3.1. Буква „а“ и буква „б“ – отпадат. 3.2. Буква „в“

„Непридружен“ е този малолетен и непълнолетен чужденец, който пристига на територията на Република България и не е придружен от свой родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него съгласно българското законодателство или практика, докато грижата за него не бъде реално поета от такова лице.“ Комисията подкрепя предложението по т. 2.1.1. и не го подкрепя в останалата му част. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 47: „§ 47.

в едно домакинство и са“. 2. В глава първа се създава чл. 7а: „Чл. 7а. Непридружените малолетни и непълнолетни лица се представляват се представляват в производствата по този закон от дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваването им.“ 3. Създава се нов чл. 14а: „Чл. 14а. 14а. (1) Виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена и на чужденец, който желае да извършва сезонна работа по условията на чл. 24л. (2) В случаите по ал. 1 на визовия стикер се отбелязва, че е издаден за целите на сезонна работа. 4. В ал. 23, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите, предвидени в този закон.“ 5. В чл. 24: 4 след думите „за постоянно пребиваване“ се поставя запетая и се добавя „както и член на семейство на български гражданин, който е упражнил правото си на свободно движение и притежава валиден документ за пребиваване като член на семейство на гражданин на гражданин на Съюза, издаден от друга държава – членка на Европейския съюз;“ б) създава се ал. 9 – 12: „(9) При смърт на български гражданин правото на продължително пребиваване на членове на семейството му, разрешено по реда на чл. 24м, не се засяга, ако са пребивавали в Република

упражнява родителските права, и на неговите деца не се засяга, при условия, че децата са записани в училище от системата за предучилищното и училищното образование или във висше училище до приключване на обучението или когато представят доказателства за последващи етапи от обучението им. (11) Член на семейството на български гражданин с предоставено право по реда на чл. 24м запазва правото си на продължително пребиваване при прекратяване на брака, ако отговаря на условията да е работник или самостоятелно заето лице в Република България и да притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и на тези на членовете на семейството си, без да са в тежест на системата за социално подпомагане, и по отношение на него е налице едно от следните обстоятелства: 1. бракът е продължил най-малко три години, от които една година в Република 2. упражнява родителски права по смисъла на съдебно решение; 3. пострадал е от домашно насилие преди прекратяването на брака, както и в други случаи, когато това е оправдано с оглед на особено трудни обстоятелства, настъпили не по волята на чужденеца, които той не е могъл да предвиди или да предотврати; 4. има право на посещение на ненавършило пълнолетие дете по силата на съдебно решение, при условие че в съдебното решение се предвижда посещенията да се провеждат в Република България. (12) Лицата по ал. 9 – 11 следва да докажат, че са работници или самостоятелно заети лица или че притежават достатъчно средства за себе си и за членовете на своите семейства, така че да не се превърнат в тежест на системата за социално подпомагане през времето на пребиваването си, и че имат пълна здравна осигуровка. 6. В чл. 24л, ал. 1 след думите „90 дни“ се добавя „без прекъсване“ и след думата „виза“ се добавя „за краткосрочно пребиваване.“ 7. Създава се чл. 24м: „Чл. 24м. (1) Член на семейството на български гражданин, който е упражнил правото си на свободно движение и притежава валиден документ за пребиваване като член на семейство на гражданин на Съюза, издаден от друга държава - членка на Европейския съюз, подава заявление до дирекция „Миграция“ – МВР, или до областните дирекции на МВР за издаване на карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, удостоверяваща правото му на продължително пребиваване, за което незабавно му се издава временно удостоверение. (2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до три месеца от датата на

5. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи от българския гражданин, в случаите, когато е приложимо. (3) Картата за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, удостоверяваща правото му на продължително пребиваване, се издава в срок до три месеца от подаване на заявлението и е с валидност 5 години. (4) При липса на някой от документите по ал. 2 на лицето се определя 14-дневен срок от съобщаването за представянето му, до изтичането на който срокът по ал. 3 спира да тече. В случай че исканите документи не се представят в определения срок, административният орган предприема действия за прекратяване на производството по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

24м, има право на постоянно пребиваване, ако законно е пребивавал непрекъснато за срок 5 години в Република България заедно с българския гражданин или ако законно е пребивавал непрекъснато за срок 5 години в Република чл. 24, ал. 9, 10 и 11. (2) За издаване на карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, която да удостовери правото му на постоянно пребиваване, лицето по ал. 1 подава заявление до дирекция „Миграция“ - МВР, или до областните дирекции на МВР два месеца преди изтичането на срока на продължителното пребиваване. (3) Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, която удостоверява правото му на постоянно пребиваване, се издава в срок до един месец от подаване на заявлението.“ 9. В чл. 26, ал. 2 след думите „24к“ се поставя запетая и се добавя „24м“. 10. В чл. 33к: алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“ могат да получат чужденци, които са висококвалифицирани работници по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и притежават виза

решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срок до четири години. В случай че срокът на трудовия договор е по-малък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, като може да се подновява

които не са български граждани, и членовете на техните семейства.“ 11. В чл. 40: а) в ал. 1: аа) в т. 1 след думите „24к“ се поставя запетая и се добавя „24м“ и след думите „25в“ се поставя запетая и се добавя „25г“;

член на семейството на български гражданин с предоставено право на постоянно пребиваване по реда на чл. 25г отсъства от Република България за срок по-дълъг от две последователни години.“; б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 25г“. 12. Създава се чл. 41а: „Чл. 41а. На чужденец, на когото е наложена принудителна административна мярка по чл. 41, може да му бъде издаден Европейски пътен документ за връщане съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 1994 г. (ОВ, L 311/13 от 17 ноември 2016 г.) по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“

чл. 25г, не е изпълнена повече от две години след нейното влизане в сила, органът, който я е издал, проверява дали все още са налице фактическите основания за издаването. Когато фактическите основания са отпаднали, заповедта се отменя. отменя. (6) Член на семейството на български гражданин, на когото е било предоставено право на пребиваване по реда на чл. 24м или чл. 25г и на когото е наложено експулсиране, не се експулсира в държава, в която животът и свободата му са застрашени и е изложен на опасност от преследване, изтезание или нечовешко или унизително отношение.“ 14. В чл. 44: алинеи 5 и 6 се изменят така: „(5) Когато съществуват пречки чужденецът да напусне незабавно страната или да влезе в друга страна и няма насрочени действия за предстоящото му извеждане, органът, издал заповедта за налагане на принудителната административна мярка, или директорът на дирекция „Миграция“ след преценка на индивидуалните обстоятелства и на опасността от укриване или на осуетяване на връщането по друг начин разпореждат със заповед по ред, определен с правилника за прилагане на закона, изпълнението заедно или поотделно на някоя от следните обезпечителни мерки: 1. чужденецът се задължава да се явява ежеседмично в териториалната структура на Министерството на вътрешните работи по местопребиваването си; си; 2. чужденецът внася лично или чрез трето лице парична гаранция в срок и в размер, определени с правилника за прилагане на закона; 3. чужденецът предава временен залог валиден паспорт или друг документ за пътуване в чужбина, който получава обратно при изпълнение на връщането или експулсирането. (6) В случаите, когато чужденецът, на когото е наложена принудителна административна мярка по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3, възпрепятства изпълнението на заповедта или е налице опасност от укриване, органите по ал. 1 могат да издадат заповед за принудително настаняване на чужденеца в специален дом за временно настаняване на чужденци с цел организиране на връщането или експулсирането. Принудително настаняване се разпорежда и в случаите, когато чужденецът не изпълнява условията на наложените по ал. 5 обезпечителни мерки.“; б) алинеи 8 - 10 се изменят така: „(8) Настаняването продължава до отпадане на обстоятелствата по ал. 6, но не повече от 6 месеца. За наличието на основанията за принудително настаняване в специален дом се извършват ежемесечни служебни проверки от директора на дирекция „Миграция“. По изключение, когато лицето отказва да съдейства на компетентните органи или има забавяне при получаване на необходимите документи за връщане или експулсиране към датата на изтичане на разрешения срок на принудителното настаняване по ал. 6, директорът на дирекция „Миграция“ може да издаде заповед за продължаване на принудителното настаняване в специалния дом за срок, не по-дълъг от допълнителни 12 месеца. Заповедта за продължаване на принудителното настаняване подлежи на обжалване по реда на чл. 46а, ал. 1 и 2. Когато с оглед на конкретните обстоятелства по случая се установи, че вече не съществува разумна възможност по правни или технически причини за принудителното извеждане на чужденеца, лицето се освобождава незабавно. (9) По изключение, при наличието на обстоятелствата по ал. 6 за придружените придружените малолетни или непълнолетни лица се издава заповед за принудително настаняване в специален дом със срок до три месеца. В специалните домове по ал. 7 се обособяват помещения за настаняване на малолетни и непълнолетни чужденци с подходящи за тяхната възраст и потребности условия. Принудително настаняване не се прилага по отношение на непридружените малолетни и непълнолетни лица. Органът, издал заповедта за налагане на принудителната административна мярка, предава лицето на служител на съответната дирекция „Социално подпомагане“, която предприема мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето. (10) Настаняването на чужденци в специалните домове се извършва въз основа на заповед за принудително настаняване, издадена от компетентния орган по ал. 1, като в заповедта изрично се посочва необходимостта и законовото основание за настаняването, прилага прилага се и копие от заповедта за наложената принудителна административна мярка връщане или експулсиране.“; в) в ал. 11 думите „включително на малолетните и непълнолетните“ се заличават; „(13) В случаите на чужденец с неустановена самоличност органът по ал. 1 след индивидуална преценка на принципите за пропорционалност и съразмерност може да издаде спрямо него заповед за краткосрочно настаняване в обособено за тази цел звено на специален дом за временно настаняване на чужденци за срок до 30 календарни дни за провеждане на действия по първоначална идентификация и установяване на самоличност и за преценка на последващите административни мерки, които е необходимо да се предприемат. Чужденци, за които се предполага, че са малолетни или непълнолетни, се настаняват заедно с придружителите им в специални помещения. Не се допуска повторно настаняване на чужденец в обособено звено за краткосрочно настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци.“; д) създава се ал. 14: „(14) Заповедта по ал. 5, с която е разпоредено изпълнението на обезпечителна мярка, може да се обжалва в 14-дневен срок от издаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта.“ 15. В чл. а) алинея 3 се отменя; б) алинея 4 се отменя; в) алинея 5 се изменя така: „(5) Когато съдът отмени обжалваната заповед за принудително настаняване по ал. 1,

20: „20. „Доказателства за осигурено жилище“ са документи, както следва: 1. нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота; 2. нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване - при представяне на договор за наем.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! На първо четене, гласувайки този Законопроект, а и всеки законопроект, той се обсъжда по принцип и в цялост. Ние се произнесохме по основните му положения. Това е съобразно нашия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Съгласно друг текст от нашия Правилник, по законопроекти, които регулират трудовите и осигурителни отношения, председателят на водещата комисия трябва да изиска становище на Съвета за тристранно сътрудничество. на вътрешните работи такива предложения нямаше – като това в този параграф и следващия, вземам отношение и по двата, но и това не е необходимо, тъй като Законът за МВР е е нормативен акт, който регулира съвсем други обществени отношения – не такива за трудовите ни правоотношения. Между първо и второ четене бяха внесени текстове от колеги народни представители, с които с които се цели решителна промяна в два закона – за чужденците в Република България и за трудовата миграция и трудовата мобилност, които регулират достъпа до българския пазар на труда на лица от трети държави. Това са отношения в обществото, които нямат връзка с обществените отношения, регулирани със Закона за МВР, което слушахте до момента.

В тази насока са и изрично представените им становища, също достъпни на страницата на Народното събрание. Безспорно, от друга страна, представителите на работодателските организации, както и специалисти в областта, в свои изказвания и становища през последните години формулират проблема. Ние признаваме и отчитаме, че вече в България има недостиг на работници и това се дължи както на голямата трудова миграция на българи съюз и други държави, така и на демографската катастрофа. Същевременно обаче, макар да се говори за този проблем, според нас няма необходимото обективно проучване за реалните му измерения, макар че всички го отчитаме и го признаваме, пак повтарям, няма как да не се види, че отварянето на трудовия пазар на България има отражение върху друг голям проблем пред нашето общество, именно демографската криза. тук свързани проблеми са и износът от България на все повече квалифицирана работна ръка, което положение се отчита. Това е видно и от изнесената информация от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките, че се изменя образователната структура на българите, които пребивават в чужбина, увеличава се делът на хората с висше образование обосновава извода, че демографията и образованието дори са пряко свързани. Според мен мерки за отваряне на трудовия пазар трябва да се предприемат, но те не бива да бъдат самостоятелни, извън комплекс от мерки, което е ограничаване на трудовата миграция на българите особено на висококвалифицираните ни съграждани, повишаване на възнагражденията от българските работодатели за труд, и то за един и същи труд, за който в други държави българските работници получават повече, обвързване на българското образование с икономиката. След малко може да ми отговорят, че проблем съществува, което аз признах, че внасянето на такива промени не противоречи на Правилника за организацията и че първоначалните предложения са редуцирани – и това беше факт, защото бяхме свидетели на много по-агресивни промени за отваряне на трудовия пазар и че все пак трябва да се започне отнякъде. Считам, че не може да се предприемат прибързано и на парче мерки по отношение на проблем, който следва да се реши след, пак казвам, обективен анализ, който отсъства и при напрягане на научния, интелектуален капацитет на нашето общество. Не това ни се предлага днес в следващия параграф. Това са частични мерки, внесени между двете четения, няма обществено обсъждане, няма единомислие и със синдикалните организации. Според мен те няма да доведат до решаване на проблема, който формулирах.

Госпожо Председател, дами и господа! Господин Милков, предложенията може да са частични, може да не решават проблема, но те касаят основно, както и за следващия параграф, защото Вие засегнахте и следващия параграф, не само по този, който коментираме в момента, допускането на трудовия пазар в България, на огромна част от тези хора, които са чуждестранни граждани от български произход, което допринася за това, те да имат възможност да работят наистина в България, да решат проблемите до някаква степен с липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка в България, а също така се дава и възможност, когато те пребивават в България да се интегрират в българското общество. Все пак, когато това допринася, българските общности зад граница – да им се дава възможност по този начин да стигат да българския трудов пазар, това е добро. Това не трябва да се отрича. Не трябва да отричаме, когато нещо положително се прави и се дава възможност на наши сънародници зад граница да се включват в българското общество. Разбира се, това не решава проблемите с демографската криза,

Не виждам втора реплика. Дуплика ще има ли? Заповядайте, господин Милков, за дуплика. Господин Ангелов, ползвам правото си на дуплика, за да Ви кажа, че проблемът, който Вие фиксирате, а именно, действително има разпоредби и в тази насока тук сме абсолютно на едно и също мнение, но пак казвам, не може да се законодателства на парче, не може да се приемат такива промени, без да има дори становище на Социалната комисия. Този Законопроект не е минал оттам. Не може със Закона за МВР да приемем промени в трудовото законодателство и трудовите отношения. Безспорно усилията българските общности зад граница да бъдат приобщени сред нашите сънародници не и съграждани. Трябва да търсим ресурс и трудов, и демографски. В тази насока сме абсолютно на едно и също мнение, но пак казвам, за да го направим както трябва, този Законопроект трябваше да бъде на две четения, трябваше да има обществено обсъждане, трябваше да мине през Социалната комисия, трябваше да се вземе предвид и Това беше, на което Ви обърнах внимание, иначе съм съгласен, че тези общности и текстовете, които са в Закона, в тази насока, те са отделни и изобщо не касаят – има изрични текстове, Вие ще видите, които говорят за лица с български произход, но има и такива, които отварят пазара за граждани на трети държави, за по-дълъг срок, без становище на синдикатите, и не само за висококвалифицирани служители, както стана дума в обсъжданията в Комисията. Тук става дума и за масово навлизане на работна ръка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков. Второ изказване? Господин Байчев, заповядайте.

да вярвам, че направените предложения за законодателни промени са с благородна подбуда, но начинът, по който се извършват, будят съмнение у нас и поради тази причина ние нямаме основание да ги подкрепим. Както колегата Милков правилно каза, направената промяна е направена между първо и второ четене без възможността за обществено обсъждане и произнасяне от страна на синдикатите. Този проблем се корени дълбоко назад в миналото ни, когато още в 90-те години правителствата промотираха нашата страна към инвеститорите като страна, която разполага с висококвалифицирани кадри, които работят срещу ниско възнаграждение обаче. За съжаление, в резултат на тази политика от нашата страна за промоция остана само ниското възнаграждение. Както виждаме, вече висококвалифицираните кадри липсват дори и за нашата икономика, камо ли да подпомагаме и да изнасяме умове. Моят въпрос е: докога ще следим само и единствено за интересите на инвеститорите и работодателите и кога ще се погрижим за интересите на обикновените граждани в тази държава, които работят тук, плащат си данъците тук, сътворяват благата тук, а не някъде навън в чужбина? Тази политика, която ни се предлага, води само и единствено до емиграция и изтичане на квалифицирани кадри от страната. Какво казваме обаче на хората, които са останали и продължават тук? Ние им казваме следното: „или ще работите за заплата каквато ние Ви даваме, или ще вкараме хора от трети страни“. Няма значение, че това ще бъдат българи, но това ще се отрази на пазара на труда на местния, както и на хората, които искат техните деца да останат тук, да учат и да работят. Моят призив е по-скоро да се обърнем и да направим нужните промени в образованието, защото липсата на така наречените „средни кадри“ е следствие на закриването на техникумите. Това, което направихме с тях, е да ги преименуваме в професионални гимназии и да ги прехвърлим към общините.

ние се намесваме косвено между отношенията между синдикати, работници и работодатели, като вземаме страната на работодателите.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми колеги от БСП! Няма и седмица, откакто мина по Ваше желание дебатът за мерките за справяне с демографската катастрофа. Доколкото си спомням, Вие тогава много настоявахте за конкретни и спешни действия. От трибуната заявихме и се обединихме около мнението, че вече няма време за празни приказки и трябва да се действа. Сега с голямо разочарование, мога да кажа с дълбоко прискърбие, чувам Вашата позиция, когато се предлага нещо конкретно, свързано както с пазара на труда, така и със справяне с демографската криза, с привличане на българи от традиционните общности в чужбина, добри специалисти, трудолюбиви, които ще помогнат много за развитието на нашата страна, Вие поради някакви Ваши партийни, политически причини вероятно отказвате да подкрепите тази стъпка. Затова ще Ви помоля следващия път, когато коментираме действия за справяне с демографската криза, да бъдете така добри да

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Все пак нека да се придържаме към текстовете за второ четене. Аз само ще направя едно уточнение, защото имаше доста обвинения, че нямало обществено обсъждане, че нямало съгласуване между съответните институции

25 октомври писмо до Тристранния съвет – знаете, че вицепремиерът Валери Симеонов оглавява Тристранния съвет. На 27 октомври е проведено заседание, с което ние сме изискали протокол точно от тази точка, която касае дали е съгласувано и дали е запознат Тристранният съвет, и същевременно в този процес са участвали и синдикатите. В работната група сме се съобразили с предложенията, които днес предлагаме. За голямо съжаление... Не влизайте в диалог със залата, господин Цветанов. ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Когато имаме работна група, ползваме експертизата и всички засегнати страни, които участват в изчистването на текстовете. Затова умолявам всички колеги, които са членове на Вътрешната комисия, ако имат желание да участват в законодателния процес, има съобщения, които се изпращат на всички членове, за да участват в тези работни групи. Работната група е изпълнила абсолютно всичко, което кореспондира с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля Ви, нека да се придържаме към текстовете, които гледаме днес. Всичко е направено, съгласувано е и е информиран Тристранният съвет. Благодаря

на гласуване неподкрепеното предложение на господин Иван Иванов и група народни представители, като има подкрепено предложение т. 1.1, предложение т. 1.1, останалото господин Цветанов го прочете, то е неподкрепено. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение.

5. Член 18 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението по т. 3 и т. 4 буква „а“ и т. 5, а го подкрепя по принцип в останалата му част.

се предоставя по реда на ал. 2.“; в) създава се ал. 5: „(5) При кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда

решението по ал. 1 се предоставя по ускорена процедура при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.“ 6. Член 29 се изменя така: „Чл. 29. (1)

по чл. 24, ал. 1 за срок до 9 месеца в рамките на календарната година, считано от датата на първоначалната регистрация на заетостта, при същия работодател или да го смени, без да се прилага изискването по чл. 5, ал. 2.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя предложение за редакционна добавка в така докладваната редакция на текста на Комисията: В § 33а,

След решение на органите на Министерство на труда и социалната политика предвид подобрената икономическа обстановка в страната, намалената безработица, създаването на повече работни места и затруднението на бизнеса в България да намира подходящи работници за заемане на свободните работни места български граждани, граждани на Европейския на Конфедерация Швейцария, и на лица с приравнени на тях права съществуваща предпазна мярка по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност не отговаря на актуалните потребности на пазара на труда в България. Това налага приемането на мерки за въвеждане на мерки за по-балансиран прием на работна сила от трети държави, което да отговаря на съвременните реалности на пазара на труда, без да е в ущърб на българските и европейските работници на територията на Република България. С предложеното завишаване на коефициента от 10 на сто на 25 на сто се цели предприемането на подходяща стъпка в тази посока. Благодаря. Има ли реплики към изказването? Беше заявено, че това е изказване. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Взимам реплика, със съжаление, за да възразя на предложението на колегата Митев, което, вярно е, беше вярно е, беше обсъждано между първо и второ четене, но е по същество, а с оглед дебата, който се състоя по предходния § 33, се вижда, че няма постигнат консенсус по него и че има противоречиви мнения от синдикалните организации. По тази причина аз изразявам нашите съображения за неподкрепа на това предложение, което, пак казвам, е по същество

Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Митев – беше направено възражение по същество. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Кирилов, благодаря за направената реплика. Съобразявайки изложените от Вас мотиви, оттеглям направеното предложение.

Така е, по принцип предложението противоречеше на нормотворчеството. Има ли други изказвания, уважаеми колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване

режим на гласуване.

предложението. Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители:

първо думите „пускане в движение и спиране от движение“ се заменят със „спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията“, а в изречение второ думите „специализирани служители на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ се заменят със „специализираните органи на Министерството на вътрешните работи“. 3. В чл. 143: в ал. 5, т. 1 думата „моторни“ се заличава; б) създават се ал. 16 - 21: „(16) Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменят технически данни за регистрираните превозни средства и за периодичните им технически прегледи. (17) В случаите, когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опасна техническа неизправност, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява Министерството на вътрешните работи за временно отнемане регистрацията на неизправното превозно средство. (18) След получаване на уведомлението по ал. 17, с отбелязване в автоматизираната информационна система на МВР, временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и се уведомява собственикът на превозното средство. (19) След отстраняване на опасната техническа неизправност и след като неизправното превозно средство по ал. 17 е преминало периодичен технически преглед, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява МВР и ползването на превозното средство се разрешава отново, като не се осъществява нова процедура за неговата регистрация. (20) Условията, редът и начините за обмен на информация по ал. 16, форматите на данните и използваните класификатори се определят с наредбата по чл. ал. 2. (21) За целите на регистрацията на превозните средства може да се извършва обмен на информация с държавите – членки на Европейския съюз, относно правния статут на превозните средства и преди регистрация на превозно средство – да се извършва проверка в държавата – членка на Европейския съюз, в която то е било регистрирано. За да се улесни този обмен, проверката може да се извършва чрез използването на електронна мрежа, включваща данни от националните електронни бази от данни.“ 4. В чл. 151, ал. 9 думите „най-малко основно“ се заличават. 5. В чл. 157, ал. 3 думите „първоначалния максимален размер“ се заменят с „максималния размер“. а) в ал. 1: аа) в текста преди т. 1 думите „точките за потвърждаване валидността на свидетелството“ се заменят с „контролните точки за отчет на извършваните нарушения“; бб) в т. 1 думата „първоначалния“ се заменя с „максималния“; вв) в т. 2 думите „до максималния размер“ и запетаята след тях се заличават; б) алинея 2 се изменя така: „(2) Броят на контролните точки по ал. 1 се възстановява до максималния размер, а за новите водачи – до две трети от максималния брой контролни точки.

управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството; 2. навлиза след пътен знак, забраняващ навлизането на моторно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос над означените.” 9. В чл. 180, ал. 1, т. 3 запетаята след думата „средство“ се заменя с „или“, а думите „или паркира на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници“ се заличават. 10. В чл. 181 в текста преди т. 1 думата „до“ се заличава. 11. В чл. 183, ал. 2, т. 3 думите „неправилно изпреварва“ се заличават.

„68. „Временно отнемане на регистрация“ е отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите по чл. 143, ал. 17, че неизправното превозно средство е спряно от движение и не е разрешено да се използва в пътното движение. 69. „Прекратяване „Прекратяване на регистрация“ е отмяна на разрешението превозното средство да се използва в пътното движение.

Не виждам. Пристъпваме към гласуване на § 37, който става § 52, както е по доклада на Комисията.

Гласуваме предложението § 40 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 54: „§ 54. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон съдебни производства по отменените ал. 3 и 4 на чл. 46а от Закона за чужденците в Република България се разглеждат по досегашния ред.“

Преди да продължим, уважаеми народни представители, искам да обявя, че представители на Тракийското дружество в Пловдив са на балкона. Моля да ги приветстваме.

Няма. Пристъпваме към гласуване на предложението за създаване на нов § 41а, подкрепен от Комисията.

Комисията предлага да се създаде § 55: „§ 55. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по предоставяне на решения и издаване на разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави

Няма. Гласуваме § 55, предложен от Комисията.

предложението. Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

и прецизирането на текстовете, които днес приехме. Благодаря и на народните представители, които участваха активно в приемането на тези текстове. Благодаря.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по наименованието на Закона? Няма. Пристъпваме към гласуване.

Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Няма изказвания. Пристъпваме към гласуване

Има ли изказвания? Няма желание. Пристъпваме към гласуване на § 5 и Приложението. Моля, гласувайте.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, вносител – Министерския съвет, на 16 октомври 2017 г., приет на първо четене на 9 ноември 2017 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя и за параграфи 1, 2, 3 и 4 по вносител. до § 4 има ли изказвания? Няма заявени желания. Пристъпваме към гласуване

На свое заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката: госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите”; от Комисията за защита на конкуренцията: госпожа Надя Минчева – директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията“, и господин Теодор Георгиев – главен юрисконсулт в дирекцията. Законопроектът беше представен от госпожа Любенова, която посочи, че с него се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди за нарушения в областта на конкуренцията. Със Законопроекта се предвиждат мерки за преодоляване на основните трудности за ефективното упражняване на правото на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушения на антитръстовото законодателство, и се създават разпоредби относно прехвърлянето на надценката, сроковете за упражняване на правото на защита от увредените лица, като се въвежда и презумпцията, че картелът причинява вреди. Предлага се влезлите в сила решения на Комисията за защита на конкуренцията да имат обвързваща сила за гражданския съд относно факта на извършване на нарушението и установяването на нарушителя, както и да се създадат норми, улесняващи достъпа на увредените лица до доказателства, включително и такива, събрани в производството пред Комисията по защита на конкуренцията. Тя посочи, че се предвиждат разпоредби относно солидарна отговорност за причинителите на вреди, норми, улесняващи достъпа на увредените лица до необходимите доказателства, както и правила, определящи размера за имуществени санкции и глоби при осуетяване събирането на доказателства. С цел непротиворечиво прилагане на въведените с Директивата норми се допълват и съществуващите легални дефиниции в Допълнителните разпоредби на Закона. Госпожа Любенова отбеляза, че разпоредбите на Директивата е следвало да бъдат въведени в българското законодателство до 27 декември 2016 г. и в резултат на неизпълнението на задължението за транспониране на Директивата Европейската комисия е инициирала процедура за нарушение на Договора за функциониране на Европейския съюз. Народният представител Тодор Байчев посочи, че от „БСП за България“ ще подкрепят Законопроекта, и добави, че между четенията ще бъдат предложени текстове, които да прецизират някои от разпоредбите. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – кой ще представи Доклада? Не виждам в залата председателя на Комисията Вигенин. Има ли заместник-председател на Комисията? Член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове? Заповядайте, госпожо Василева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона на защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 ноември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона на защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше представен от госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Министерството на икономиката. Настоящият Законопроект е насочен към хармонизирането на българската нормативна уредба с изискванията на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Целта е да се постигне ефективно упражняване на правото на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушенията на националните антитръстови норми и на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). II. Предложените в Законопроекта промени предвиждат да се даде право на всички физически и юридически лица да претендират обезщетение за претърпени вреди от нарушенията на антитръстовите норми, доколкото сред засегнатия кръг от лица могат да попаднат както конкурентни фирми, така и крайни потребители, контрагенти и други. Същевременно в Законопроекта са включени разпоредби относно размера на евентуалното обезщетение и прехвърлянето на надценката по веригата на доставки. С цел да се осигури достатъчно време на потърпевшите да предявят иск за обезщетение се предлагат правила относно прилагането на давностните срокове. В тази връзка Законопроектът въвежда и оборимата презумпция, че картелът причинява вреди. По този начин следва, от една страна, да се улесни възможността увредените лица да докажат претенциите си за обезщетение, а от друга – да се гарантира правото на нарушителите да защитят своята позиция. С цел преодоляване на трудностите при доказване на антитръстови нарушения Законопроектът предлага да се придаде обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на Комисията за защита на конкуренцията по отношение на извършването на нарушение и установения нарушител, както и в случаите на решение на Комисията, което не е обжалвано или когато жалбата срещу него е оттеглена. В допълнение, Законопроектът урежда въпроса за отговорността, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия. В тези случаи лицата следва да носят солидарна отговорност за причинените вреди. Настоящият Законопроект предвижда и въвеждането на норми, които да улеснят достъпа на засегнатите лица до необходимите доказателства, с оглед обосноваване на техните искове. Същевременно гражданският съд ще има възможност да налага глоби и имуществени санкции на физически или юридически лица, когато не изпълнят разпореждане на съда да предоставят доказателства или са ги унищожили. С предложения Законопроект ще се изменят Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията, като се добавят нови легални дефиниции с цел достигане до еднакво и непротиворечиво прилагане на правилата на Директива 2014/104/ЕС. В резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага със 7 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36,

Няма изказвания. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги, това беше осма точка от дневния ред. Обявявам половин час почивка, след което ще продължим с работата по точка